Raspravit ćemo 7. Prijedlog Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. Predlagatelj Nacionalne strategije je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja strategije primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog....